Hvala.Poštovana predsednice Narodne skupštine, poštovani potpredsednici, dame i gospodo narodni poslanici, uvažena ministarka, danas razgovaramo o jednoj od najvažnijih i najaktuelnijih temi, o eksploataciji ruda litijuma i bora.Ovo je tema koja nesumnjivo deli naše društvo, a to nije prvi put u istoriji Srbije. Možemo se setiti podela od građenja prvih pruga, preko elektrifikacije Beograda, pa sve do problema oko hrasta prilikom građenja autoputa Miloš Veliki.U isto vreme, ovo je veliki izazov, ali i veliki potencijal za našu budućnost. Ovu temu posmatram kroz tri dimenzije, a to su: strateška, ekonomska i ekološko-zdravstvena dimenzija. Sva tri aspekta ovog pitanja možemo posmatrati isključivo zajedno.U

zemlja ima bogate resurse litijuma. Dolina Jadra predstavlja jedno od značajnijih nalazišta u Evropi.Ovaj element može postati motor našeg razvoja omogućavajući nam da postanemo jedan od ključnih igrača na evropskom, pa i na globalnom tržištu, pogotovo ako uzmemo u obzir tendenciju u pogledu zelenih agendi svuda u svetu, pa i kod

Cilj je nulta emisija gasova sa efektom staklene bašte do 2050. godine.Evropska komisija obećava i da će održivost biti uzimana u obzir prilikom donošenja svih budućih javnih politika, a to će svakako u bliskoj budućnosti dovesti do prelaska sa vozila sa unutrašnjim sagorevanjem na električna vozila.U smislu klimatskih promena dva su broja koja treba imati u vidu. Prvi je 51 milijarda, drugi je nula. 51 milijarda je broj tona gasova sa efektom staklene bašte koje čovečanstvo svake godine obično emituje u atmosferu, nekad više, nekad manje, u zavisnosti od godine, ali tendencija je uzlazna. Tu smo danas, nuli treba da težimo. Deluje teško ostvarivo i jeste teško ostvarivo.Činjenica je da rudarenje tzv. kritičkih minerala pre 10 ili 15 godina i danas nije isto.

pozicija osigurava da se glas Srbije čuje i uvažava na najvišim nivoima. Uveren sam da bi to značajno promenilo poziciju države u regionalni i međunarodnim odnosima, a to je poželjan strateški cilj svake zemlje. I to je ta strateška dimenzija o kojoj vam govorim.Što se ekonomske dimenzije tiče, niko ne može da ospori da ovo može biti ključni ekonomski potencijal za našu zemlju, a to podrazumeva veće plate, veće penzije, bolju infrastrukturu za našu zemlju.Pitanje zemlju.Pitanje ove rasprave bi moglo da bude i da li Srbija želi ili ne želi da izvozi sirovi litijum. Mislim da je pitanje izvoza davno rešeno i da smo se opredelili za izvoz gotovih proizvoda, što možemo čuti i u izjavama predsednika Republike Srbije i članova Vlade i njihov stav po tom pitanju je jasan. To bi omogućilo našoj zemlji da ostvari dodatnu vrednost, da razvijemo celokupan lanac vrednosti. Na takav način bismo obezbedili važnu ulogu i na tržištu krajnjeg proizvoda.Pored otvaranja novih fabrika, novih radnih mesta, to bi sigurno dovelo i do povećanja trenutnih plata i penzija. Što se države tiče, rast BDP-a za 10 do 12 milijardi evra.Hteo evra.Hteo bih pomenuti da je naša matica Mađarska takođe na vreme prepoznala promene koje donosi zelena tranzicija kao strateški i ekonomski potencijal koji ona nosi sa sobom. Postigla je značajan napredak u proizvodnji električnih automobila i pratećih komponenti poput baterija i akumulatora.Jedan od značajnijih koraka u tom pravcu je otvaranje kineske fabrike automobila BYD u Segedinu, koja je jedna od najvećih i najuspešnijih kompanija u toj oblasti na svetu. Ova investicija može dodatno osnažiti ekonomsku saradnju između Srbije i Mađarske.Premijer Mađarske Viktor Orban više puta je istakao da ovaj region treba da postane tačka povezanosti. Spoj inovativnih azijskih tehnologija i evropske radne etike i znanja može stvoriti sinergiju koja će doneti značajan razvoj.

geografski, pa i geostrateški položaj celog ovog regiona je takav da ukoliko postanemo ponovo podeljeni između zapadnog i istočnog bloka, uvek ćemo biti na periferiji jedne ili druge strane, dok smo u svetu povezanosti i slobodne ekonomske saradnje, žargonski rečeno, srce sveta. Mi smo slobodarski narodi koji nikome ne žele da budu periferija.Upravo u tome, a naročito na planu sve dubljeg i plodonosnijeg povezivanja naših slobodarskih naroda, srpskog i mađarskog, ogroman doprinos daje i naša stranka, istorijsko poverenje i sve ono pozitivno i konstruktivno što je usledilo nakon toga, jačanje političke i ekonomske saradnje, veliki i brojni zajednički projekti, međusobni odnosi na istorijskom maksimumu ostaje jedan od najvažnijih rezultata politike Ištvana Pastora i jedan od najvažnijih prioriteta SVM-a pod hrabrim rukovodstvom našeg predsednika dr Balinta Pastora.Naravno, Pastora.Naravno, uz sve navedene koristi, ne smemo zanemariti zabrinutost koja se javlja u vezi sa zdravljem i zaštitom životne sredine, što je treći neodvojivi ugao gledanja na ovu temu. Zbog toga je od suštinske važnosti da svi aspekti projekta budu podložni rigoroznim istraživanjima. Svaka faza eksploatacije mora biti pažljivo analizirana od strane stručnjaka. Ekolozi, zdravstveni radnici, eksperti rudarske, geološke, mašinske i tehnološke struke, svi oni moraju zajednički da rade, kako bi se osigurala bezbednost i zdravlje lokalnog stanovništva, kao i očuvanje životne sredine u tom području.Transparentnost i dostupnost informacija u ovim procesima ključna je za izgradnju poverenja među građanima. Od suštinskog je značaja da se uspostavi dijalog između svih zainteresovanih strana. Građani treba da imaju priliku da iznesu svoje brige, sugestije i očekivanja. Videli smo da se takvi susreti i održavaju, da će se održavati i dalje i da će to doprineti smanjenju tenzije i stvaranju međusobnog razumevanja.Mediji, takođe, imaju ključnu ulogu u informisanju javnosti i pozivam ih da se uzdrže od senzacija. Od suštinske je važnosti da prenose tačne i prave informacije.Politizacija informacije.Politizacija ovog pitanja, koja se isključivo zasniva na ekološkoj dimenziji, a zanemaruje stratešku i ekonomsku, nije ništa drugo do manipulacija ljudskim emocijama. Nažalost, ona služi da podeli javnost, ona služi da umesto predloga i rešenja, nudi demagogiju i poluinformaciju, ona služi da popuni prazninu u programima pojedinih političkih partija. Ovakav pristup samo stvara dodatne tenzije i otežava pronalaženje rešenja, koja bi mahom trebala biti pitanja za struku.Kada struka kaže konačnu reč i ukoliko potvrdi da je projekat ekološki bezbedan, tada ova najvažnija dimenzija, uz već pomenute stratešku i ekonomsku, čini ovaj projekat jednim od važnijih pitanja u modernoj istoriji Srbije. Jedno je sigurno, nema razvojnog projekta koji ima veću razvojnu vrednost od zdravlja ljudi. Zdravlje nije samo individualni interes, već kolektivna odgovornost i najvažniji aspekt prilikom odlučivanja po svim, pa i po ovom pitanju. Hvala na pažnji.

poslanička grupa koju pored Pokreta slobodnih građana čini i SDA Sandžaka i Partija za demokratsko delovanje će u danu za glasanje podržati usvajanje predloženog zakona.Predloženi zakon smatramo kao neophodnost uvođenja hitnih mera kako bi se sprečilo nastupanje štetnih posledica velikog obima.Da je situacija iole normalna, mi danas ne bismo morali da razgovaramo na ovaj način, a iole normalna situacija podrazumeva da donošenju političke odluke prethodni ozbiljna stručna rasprava.Vi ste prvo doneli političku odluku, pa ste onda političku odluku sami promenili, pa ste onda političku odluku vratili, bez da ste ikoga konsultovali o tome, bez da ste o tome govorili građanima pre izbora, bez da ste im rekli šta je vaša politička platforma.Platforma platforma.Platforma za donošenje te odluke mora da bude zasnovana na jasnom i nedvosmislenom mišljenju struke u Srbiji, koja treba da kaže da li postoji tehnologija koja obezbeđuje bezbedan i ekološki neutralan način eksploatacije litijuma, koje mere je neophodno preduzeti da bi se sprečilo nastupanje posledica, koja je verovatnoća nastupanja posledica u slučaju ne primene tih mera, manjkavog, neurednog ili povremene primene tih mera i kakve bi posledice iz toga mogle da proisteknu.Umesto stoga, vi ste svoje političke odluke i garancije građanima bazirali na sledećoj rečenici – dok nam Nemci ne budu garantovali da ćemo imati čiste reke i planine, da ćemo to odlaganje za deponiju imati urađeno u skladu sa evropskim standardima, nećemo da pokušavamo ni da počinjemo. Ovo je citat predsednika države Aleksandra Vučića nakon sastanka sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom, sa kojim se i danas sastaje.Mene interesuje ovde, gospođo Brnabić, bili ste i predsednica Vlade u tri mandata, gospođo Handanović, aktuelna ste ministarka, predstavnici parlamentarne većine, kako se osećate kada ovo čujete? Jel se osećate potcenjeno? Jel se osećate obesmišljeno? Kako se oseća predsednik Vlade Miloš Vučević kada čuje da u državi u kojoj je on nominalno predsednik Vlade, predsednik države garancije za zaštitu životne sredine za zdravlje i bezbednost građana traži od Nemačke, traži od Rio Tinta, traži od sebe samog, traži od boga, traži od igre slučaja, traži od sudbine, traži od svega i svakoga na ovom svetu, samo ne od njega, samo ne od njegove Vlade, samo ne od njegovih ministara.Aman, ljudi, pa da li proradi u vama onaj srpski inat da kažete tom čoveku – stani, čoveče, ovo je naša zemlja, mi ćemo garantovati ovde građanima bezbednost i sigurnost? Mi imamo ministarku za zaštitu životne sredine. Pa pogledajte je, svet nema dve takve ministarke. Imamo ministarku koja je spremna da svoje celoživotno znanje i iskustvo, svoj profesionalni, lični i politički integritet uloži založi za bezbednost građana. Gospodo, jel ima jedan među vama, ne svi, jedan među vama koji bi smeo da stavi potpis na takvu izjavu ili to pak i vama deluje pomalo iracionalno, smešno i tužno?E, tu mi, gospodo, dolazimo do ključnog problema, jer kao što kaže moj kolega Vladimir Pajić, nemamo mi problem sa periodnim sistemom elemenata, mi imamo problem sa koruptivnim sistemom u kome je svaki vaš izdanak do grla kontaminiran korupcijom. Imamo problem sa time što ova zemlja ima hronični nedostatak broja inspektora koji treba da zaštite ovu zemlju, a i među onima koje ima, teško da možete naći nekoga ko će sutra biti spreman da svoj privatni interes podredi javnom interesu.Problem je u tome što je svaki izdanak vaše koruptivne mašine nalazi za svoje nepočinstvo onaj razlog da je nešto morao zbog dece. A hoće li morati tako sutra zbog dece da nešto prećuti, da nešto previdi? Hoće li sutra, motivisan beskrajnim koruptivnim potencijalom i države i investitora ili zastrašen beskrajnim ucenjivačkim kapitalom partije koja ga je postavila na to mesto, hoće li sutra biti spreman da potpiše izveštaj inspekcijskom nadzori koji su mu pisali upravo oni čiji rad on navodno treba da kontroliše?Verujem da je većina vas gledala onu seriju „Černobilj“. Znate kad kaže ono not great not terrible? E, to nije poslovni moto, to je životna filozofija vaših partijskih uhleba. Ćuti, ne mešaj se, ne diraj, proći će. Jedino sredstvo prevencije svih katastrofa u Srbiji u poslednjih 12 godina je - neće valjda. E, sa tim, gospodo, mi imamo problem. Imamo problem sa time što je institut „Jaroslav Černi“ prodat, i to ne bilo kome, prodat je „Milenijum timu“, simbolu korupcije i kriminala u Srbiji.Imamo problem, gospodo, sa time što niste u stanju obične strujomere da očitate pošteno bez da oštetite građane ove zemlje. Vi ste, ljudi, rastočili ovu državu. Vi ste dezintegrisali pravni sistem naše zemlje. Pa, nije Pa, nije lako, nije nikome lako ko živi u ovakvoj zemlji. Niste vi prva vlast, gospodo, koja se suočava sa teškom i bolnom spoznajom da je izgubila suverenitet na jednom delu svoje teritorije, ali ste prva i jedina vlast koja je izgubila i odrekla se svog suvereniteta u Zrenjaninu, u Boru, u Majdanpeku, u Smederevu, u Novom Sadu, u centru Beograda ste izgubili suverenitet.Vi ste, gospodo, prva i jedina vlast koja je dozvolila da u Zrenjaninu, u Srbiji, u Evropi, u 21. veku se vrate elementi robovskog rada, da po troje radnika spava u istom krevetu, da ljudi borave u kontejnerima u uslovima u kojima ni stoka ne boravi. Vi ste prva i jedina vlast koja je dozvolila da naša policija, da naši mediji i naši građani ne smeju da priđu u delove gradova koje kontrolišu Kinezi. Vi ste prva i jedina vlast koja je dopustila kineskim menadžerima da mogu da vređaju, nipodaštavaju, maltretiraju, da tuku, da otpuštaju onkološke bolesnike bez ikakve sankcije.

Vi ste prva vlast koja se odrekla suvereniteta kad su ruski huligani upadali u prostorije udruženja u centru Beograda, a policija nije smela da napravi ni zapisnik od toga. Gospodo, da znate, zbog toga vam građani ne veruju i toga se oni plaše. Ne što samo imamo neki litijum u zemlji, već zato što nemamo državu koja će da ih zaštiti.Sad dolazimo, gospodine, do dela koji se tiče finansiranja. Jel znate šta je još veoma čudno i šta kod građana izaziva ovako podozrenje? Ovo je jedina nepopularna mera za vaših 12 godina vlasti za koje ste vi iskreno zalegli svom snagom. Naša zemlja, naša država, naše društvo koje boluje od mnogih problema i kojoj su potrebne mnoge reforme, teške, bolne i nepopularne, ni za jednu niste imali hrabrosti, samo ovu gurate, srljate glavom kroz zid.Pošto vas interesuje koje, navešću vam nekoliko. Krenimo od nekih manjih značajnih i manje bolnih. Recimo, privatizacija sportskih klubova. Aleksandar Vučić kad je bio predsednik Vlade lično je rekao kako država nema snage da sprovede tu odluku.Ajmo dalje, obračun sa huliganima. Huliganske grupe ste vratili tj. stavili u svoju funkciju kako bi zastrašivali građane i kako bi razmnožavali narodno nezadovoljstvo.

više i ne molim, nego sam vam isključila mikrofon da bih vam rekla da po članu 106. imate obavezu da govorite o tački dnevnog reda, potpisali ste zakon, pobogu, kolega. Ajte da razgovaramo danas o predlogu zakona, a neki drugi put ćete da tumačite sportske klubove i sve ostalo što ima veze sa tim. Moja intervencija ide u tom smer. Ja vas molim da se prijavite ponovo i vratite se na tačku dnevnog reda. Hvala vam. **Pavle Grbović** Hvala vam, gospođo Paunović, hvala vam na sugestijama, hvala vam na sugestijama, ali nisam vam tražio. Ja vam govorim o svim nepopularnim merama koje niste smeli da sprovedete. Niste smeli da sprovedete decentralizaciju Srbije zato što govorite ljudima da su glupi i nesposobni da sami odlučuju o svom životu, da sami troše svoj novac. Po vašoj filozofiji Srbijom treba da se upravlja ne iz jednog grada, ne iz jednog centra, iz jednog mozga. Vi ste time zadovoljni, građani nisu. Niste smeli da se bavite reformom bezbednosnog sistema, već ste i njega pretvorili u pretorijansku gardu koja štiti vaše interese i koja se štazijevskim metodama obračunava sa neistomišljenicima. Niste smeli da se borite protiv nasilja na način na koji je to bilo potrebno. Niste smeli da se obračunate sa vašim medijskim magovima koji su glavni promoteri nasilja u ovoj zemlji.Ništa od tih mera niste smeli da sprovedete. Da ste jednu sproveli, Srbija bi danas bila i srećnije i bezbednije mesto za život. Jedino zašta ste zalegli jeste projekat Rio Tinta, pa logika nalaže da postoji mogućnost da je neko možda zbog toga uzeo akontaciju i da nije problem samo akontacija i iznos akontacije, nego što više ne može da se vrati. Što bi rekao onaj vaš šahista – taknuto, maknuto.Ja bih možda, kada je neki bolji dan, u dubini duše negde mogao da pronađem zrno ljudskog razumevanja za nekoga od vas ko se našao u toj ulozi, ali zbog toga ne može da trpi sedam miliona građana Srbije i sve buduće generacije. Nema od toga ništa.Vidite, gospodo, vaš odnos prema ovom zakonu, prema ovoj temi, baš kao i odnos prema rebalansu budžeta koji je usvojen pre nedelju dana jeste vaš odnos prema stvarnosti, realnosti, budućnosti Srbije. Tada sam rekao nešto što je kolega pogrešno čuo – vaša vizija budućnosti Srbije je rat, rov i kop. Tu viziju budućnosti je skoro predsednik, kao autor te vizije, dopunio vestima kako će se verovatno pomeriti starosna granica za odlazak u penziju, ali da ne brinemo vakcina protiv raka u svetu napreduje velikom brzinom, što znači ne možete baš da imate zdravu životnu sredinu, oboljevaćete, ali ako budete imali sreće i nekih veza i para, možda ćete se lečiti, ali svakako ćete kraće biti na budžetu i na teretu države.Gospodo, ta životna filozofija, taj prikaz staje u jednu arhaičnu reč, u jedan običaj koji je poznat u nekim delovima istočne Srbije, neki od vas će to znati, ko ne zna neka gugla, lapot. To se tako zove, gospodo, a predsednik države to predstavlja kao protestantsku radnu etiku i kao nezamislivi progres koji će pomoći da Srbija ostvari svoje snove. Meni je drago zbog njegovih snova, lepo je da čovek ima snove, ali je problem kada sanjar se odvoji od realnosti i onda snovi postanu deluzije, a deluzije neretko vode u fatalne ishode. Mi u tome ne želimo da vam pomognemo. To je razlog zbog čega ćemo glasati za usvajanje ovog zakona.Sada bih samo iskoristio priliku, pošto je tu gospođa Handanović, a koja nije odgovorila mom kolegi Ahmedinu Škrijelju na pitanje da li se u Novom Pazaru planira otvaranje rudnika na planini Rogozna, dokle se stiglo sa istraživanjem terena i da li je u pitanju rudnik zlata, bakra ili litijuma? Ja vam se zahvaljujem na veoma lošoj pažnji i na veoma neprofesionalnom vođenju ove sednice. Potpuno ste vi u pravu. Ima moje neprofesionalnosti dok sam vas pustila da govorite ravno devet minuta o svemu, samo ne o temi dnevnog reda, ali samo strpljenja

Dakle, vođenje sednice.Jel može da se utiša ovaj? Ne može, dobro.Vi jeste upozoravali govornika da se vrati na tačku dnevnog reda, ali niste primenili član 109. i izrekli opomenu koja se izriče kada govornik i pored upozorenja predsednika Narodne skupštine govori o pitanju koje nije na dnevnom redu. Dakle, na dnevnom redu je zakon koji su oni predložili, a koji je i on potpisao. Ja znam da je taj zakon katastrofalan i da o tome nema šta da se kaže, ali mora da priča o njemu, jer je on na dnevnom redu. Mi smo imali sednicu o deklaraciji - pričali su o litijumu, mi smo imali sednicu o rebalansu – pričali su o litijumu. Sada kada su dobili sednicu o litijumu, on priča o svemu i svačemu.Ja znam da vi ne možete da utičete da oni ukače konačno šta je na dnevnom redu, jer je to nemoguće, ali onda morate da primenite Poslovnik do kraja i da reagujete sankcijom na ovakva kršenja Poslovnika. Hvala. Hvala.Da li želite da se izjasnimo u danu za glasanje? (Ne.)Kolega Milivojeviću, i dalje ste u sistemu, Poslovnik.Izvolite. Poštovana gospođo potpredsednice, reklamiram povredu Poslovnika, član 32. gde se kaže da u radu Skupštine vi pomažete predsedniku Skupštine i imate ista ovlašćenja kao i

ovlašćenog predlagača, iako nas je juče Marina Raguš uveravala da je četiri puta dala vreme ovlašćenog. Molim vas izjednačite poslanike opozicije i vlasti u pravima i obavezama. Krajnje šarmantno, kolega Milivojeviću.Da li želite da se izjasnimo u danu za glasanje? (Ne.)E, sada ću da probam da vam pomognem. Pošto je uvažena koleginica Ana Brnabić juče govorila po osnovu replike, jer je pomenuta, ja ne znam da li... Ja verujem da vi imate ambiciju da mi svi zajedno objasnite nešto, ali vas ne čujem zaista horski.(Narodni ali ne znam s kim razgovarate. Hajde da vi sa koleginicom Marinom Raguš izađete ispred sale, pa da razgovarate.Mi nastavljamo dalje. Pravo na repliku predsednica Skupštine Ana Brnabić.Inače, koliko čijem iz Sekretarijata, vreme je skinuto je sa vremena poslaničke grupe. Tako da, budite bezbrižni. Hvala vam.Dakle, ovako prvo sam mislila da govorim o opet o Zakonu o rudarstvu, ali pošto ste vi govorili samo pet minuta, pa nema ni potrebe očigledno vas ne zanima. Pa sam onda mislila da govorim o stanju životne situacije u Boru i koliko je bolje, ali pošto ste i o tome govorili 30 sekundi, ni to vas očigledno ne zanima.Pa ću samo građanima Srbije da objasnim jednu prostu i jednostavnu stvar. Pod jedan, ovaj predstavnik poslaničke grupe je predstavnik poslaničke grupe koja je Narodnoj skupštini Republike Srbije predložila na usvajanje i to po hitnom postupku rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Ovo je predstavnik poslaničke grupe koja je zvanično tražila da se tzv. Preševska dolina uključi kao tema u pregovore između Beograda i Prištine. Ako iko od građana Republike Srbije misli da je interes Srbije interes ove poslaničke grupe, onda ja tu nemam šta da dodam.Dakle, su oni protiv ovog, odnosno ukoliko će oni da glasaju za ovaj Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, a glasaće za taj zakon, da je taj zakon suprotan interesima Republike Srbije i našeg naroda. Ne bih imala šta da dodam. Hvala vam.

problem u tome što ste govorili jeste što vi etiketirate moje kolege koji su podneli Predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici, potpuno prenebregavši činjenicu da sedite među ljudima koji su predstavnici političke elite čija je politika dovela i do genocida i do ratnih zločina i do brojnih nesreća u zemlji.Sram vas bilo zbog toga, gospođo Brnabić.Napadate predstavnike bošnjačke nacionalne manjine, albanske nacionalne manjine. Znate zbog čega to radite? Ne samo zato što su oni Bošnjaci ili Albanci, već zato što vam se ne uklapaju u biznis model.Vrlo lako se vi dogovarate sa Albancima koji takođe isto govore i o Srebrenici i o Kosovu, sa kojima imate biznis aranžmane. Nemate problem da u Bujanovcu budete u vlasti takođe sa Albancima. Ali, sa onima koji vam se ne uklapaju u biznis model oni su vam problem i oni narušavaju dostojanstvo Republike Srbije.Bili ste predsednica Vlade u tri mandata, najduže u istoriji ovog naroda. Zbog toga što ste izgovorili treba da vas je sramota najviše od svih u ovoj sali.

Hvala vam beskrajno.Nisam mislila da ima pravo, ali učinili ste veliku stvar ne samo za ovu Narodnu skupštinu, nego i za čitavu ovu zemlju i čitavu našu javnost. Čovek je potvrdio svaku reč koju sam rekla u replici.Dakle, čovek je u Narodnoj skupštini rekao da je u Srebrenici počinjen genocid. Ne, nije bio genocid, ne u Srebrenici nije bio genocid i to sam rekla ja, ali takođe su to rekli i gospodin Efraim Zurof i gospodin Jehuda Bauer, koji su najveći, najpriznatiji živi eksperti na temu genocida i holokausta. Da li i njih treba da bude sramota ili ne?Dakle, ako mislite, poštovani građani Republike Srbije, da ovi ljudi se bore za interes Republike Srbije, onda vi poslušajte kakve odluke oni donose pa donosite takve odluke.Ali, ako mislite, poštovani građani Republike Srbije, da se ovi ljudi ne bore za interese Republike Srbije, onda slušajte za šta će oni da glasaju pa glasajte suprotno tome i to je čitava moja teorija. Hvala vam.

kaže - ne, nego će da glasaju za vas. Moram da kažem - ne, nego će da glasaju za onaj zakon koji smo mi predložili iz prostog razloga jer smo mi ti koji ne vršim pritisak na građane, ne vršimo pritisak na fakultete, ne vršimo pritisak na stručnjake, ne ucenjujemo.A evo vam primer za to - Uprava Elektrotehničkog fakulteta je kompletno podnela ostavke u vezi sa kopanjem litijuma. Cela Uprava Elektrotehničkog fakulteta na čelu sa dekanom Dejanom Gvozdićem podnela je ostavku. To je učinjeno na sednici Nastavno-naučnog veća na kojoj je ETF trebao da se izjasni o kopanju litijuma i projektu "Jadar".Ja bih samo htela da navedem da nećete na ovaj način doći do cilja koji želite iz prostog razloga - sve vreme ovde zaluđujete građane tim informacijama da eto pustimo ljudi neka urade tu studiju o obimu i sadržaju procene uticaja na životnu sredinu, eto možda neće ni biti rudnika.Molim rudnika.Molim vas, prestanite više da iznosite neistine. Sad bih upotrebila onaj izraz koji ste vi meni malopre rekli da se laže, stvarno se laže na onoliko. Postoji Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene za realizaciju projekta o eksploataciji i preradi minerala jadarita "Jadar" koji ste objavili u "Službenom glasniku" 16. jula 2024. godine.U članu 2. stoji - Prostornim planom utvrđuje se planski osnov za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita "Jadar", razvoj rudnika, privredno-industrijskog kompleksa, deponije otpada, neophodna infrastruktura, kao i za zaštitu, korišćenje i uređenje prostora posebne namene. Prostorni plan sadrži detaljnu regulacionu razradu za kompleks posebne namene i prateće koridore saobraćajnih i infrastrukturnih sistema.U skladu sa ovim članom i u skladu sa ovom uredbom predviđena je eksproprijacija, a ona je već u toku i vi to dobro znate. Ona je za potrebe gasovoda već krenula da se sprovodi. Sprovodi se u selima u okolini Valjeva i Osečine i ja bih vas molila da u tom smislu onda nemojte da govorite takve stvari kao što je - dajte pustimo da se čuje i kompanija Rio Tinto, da mi iznosimo neistine. Ne, nismo mi to koji iznosimo neistine.Ovaj dan, juče, sve vreme se i predstavnici Vlade i predsednica parlamenta trude iz petnih žila da predoče građanima kako smo mi loši u celoj ovoj priči jer smo predložili zakon koji se tobože protiv napretku Srbije.Znate Srbije.Znate šta? Ovo što vi radite, ovaj pritisak, ove ucene, ove manipulacije sa građanima, vi sluđujete ljude, vi se poigravate sa tuđim životima, prestanite to da radite. Odgovorite na pitanja i recite mi zašto su zašto su profesori ETF danas podneli ostavke, ko je vršio pritisak na profesore da se izjasne pozitivno u pogledu projekta "Jadar", jer očigledno da nisu svi takvi kao što su vaši profesori, koji su spremni za novac da učine sve.Juče sam rekla, ponoviću i danas, nije u novcu sve. Nije u novcu sve i nikada neće ni biti. Ahmedin Škrijelj, povreda Poslovnika.Izvolite. Nisam vas videla, imali ste pravo da govorite i pre koleginice Nestorović, oprostite.

govorila kao narodni poslanik da izreknete meru iz člana 109, odnosno da joj zbog upotrebe uvredljivih izraza izreknete opomenu. **Snežana Paunović** Ja vas zaista ne čujem, morate malo prići mikrofonu. Dakle, reklamiram povredu člana 107. stav 2. u delu koji se odnosi na korišćenje uvredljivih izraza. Smatram da ste trebali kao predsedavajuća da prethodnom govorniku, odnosno poslanici Brnabić izreknete opomenu iz člana 109. stav 6.

je opasno kad neko ko vrši funkciju predsednika Narodne skupštine etiketira dva manjinska naroda kao nepoželjne partnere bilo kojoj političkoj stranci u ovoj državi. To je nedopustivo. Drugo

mikrofon?Gospodine Šrijelj da li vi želite odgovor na vaše reklamiranje?Imate još 20 sekundi da završite šta imate.Hajde da ja vama objasnim zašto ja nisam povredila Poslovnik i na svako sledeće vikanje iz tih klupa ja ću zaista početi da primenjujem kaznenu politiku.Kolega Škrijelj, gospođa Brnabić ni jednog trenutka nije govorila o dva naroda, nego o predstavnicima iz redova ta dva naroda u parlamentu koja su de fakto podnela sve one zakone koje je citirala.Dakle, da li je vas stid vaših postupaka, to je jedna dimenzija, a da li je ona uvredila bilo koga to je potpuno druga dimenzija i nemate nikakvog osnova da tražite povredu Poslovnika.Da

Samo da ja probam da objasnim.Ana Brnabić ima repliku na izlaganje gospođe Nestorović koja ju je pomenula.Još jednom se prijavite.Izvolite. Samo da ponovim, Srebrenica nije genocid, a sada nastavljam dalje.Kažu mi da nisu oni ti koji iznose neistine, nego mi iznosimo neistine. E, sada, poštovani građani Republike Srbije da vam kažem ovako, Predlog zakona koji su podneli ne postoji rečenica koja nije neistinita. Ne postoji, ni jedna jedina. Evo, sad ćemo da vidimo.Sumporna kiselina se tretira na 250 stepeni celzijusovih - neistina, biće korišćena fluorovodonična kiselina - neistina, otpadnih voda i flotacije - neistina, nema flotacije, SANU je izvela zaključke - neistina, SANU nije izvela zaključke. Biće potrebno oko 500 hiljada litara vode za ekstrakciju jedne tone litijuma - neistina, rudna renta je 3% neistina. Ovo vam je šesta neistina koju sam navela za minut, a imaću još vremena, pa ću provesti građane Republike Srbije kroz svaku rečenicu ovog vašeg besmislenog, besramnog, štetnog predloga zakona koji je najveća budalaština koja se ikada našla u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Svaka reč je neistina.Što se pritisaka tiče, poštovani narodni poslanici, vi ste izjavili da je čitav Rudarsko-geološki fakultet plaćen. To ste vi dozvolili, dopustili sebi da izjavite. Sram vas bilo, stid.

Hajde da se skoncentrišemo. Znači, ja nisam rekla da je ceo Rudarsko-geološki fakultet plaćen, ja sam rekla da vaši stručnjaci sa Rudarsko-geološkog fakulteta, i vi znate na koga se to odnosilo.Što se tiče toga koliko je zakon, pa ste naveli tu koje kakav sijaset prideva, epiteta, itd, da bi valjda građanima predočili ono što je predsednik hteo da kaže imbecilno, glupo, nepismeno i vi se time bavite, evo već nedelju dana.Ana, morate da shvatite, vi ste izjavili da ste vi naložili predsednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo da široko tumači Ustav kada je odobrila ovaj zakon. Da li ste vi svesni šta ste izjavili? Da ste kao predsednik parlamenta dali nalog predsednici odbora da široko tumači Ustav. Jel znate ko to može da uradi? Može da uradi sudija Ustavnog suda, a ne vi.Ono što se tiče vašeg ponašanja i vašeg načina komunikacije sa političkim neistomišljenicima, razumem da vas boli ovo što govorim i vi ne znate drugačije da reagujete, nego krećete sa uvredama i to je potpuno opravdano, ali znate kako, opravdano je da smo ja i vi sada trenutno u kafiću pa vi mene krenete da vređate i ja krenem vas da vređam, ali mi se trenutno nalazimo u parlamentu. Nas gledaju građani Republike Srbije. Srbije. Ne znam kako ste sebi dozvolili da kao predsednik parlamenta se obraćate narodnom poslaniku na ovakav način. Ne možete vi meni da govorite da mene treba da bude sramota. Za šta mene treba da bude sramota? Da je zakon budalaština, da sam nepismena, da sam ne znam, imbecilna. Znate kako, možemo na ulici da pričamo na ovaj način, ali neću svoditi dijalog u Skupštini na ovaj nivo.Ovo ovaj nivo.Ovo je za mene praktično najviše zakonodavno telo, tako piše i u Ustavu i ovo je za mene sveti dom u kome se donose zakoni. To da li je nešto netačno, to su sve citati, da li ste vi odobrili kroz odbor, jeste, znači u skladu je sa Ustavom ovaj zakon. Čak se Vlada nije potrudila u svom mišljenju ni da na pravno valjani način obrazloži zašto ne bi trebalo usvojiti ovaj zakon. Razumem da vi samo iz razloga što želite žarko da ovaj projekat uspe, činite sve ovo što činite.Ako je to tako, evo, priznajte i reci onda svima, ako ste se toliko založili pa se zato tako ponašate i vređate političke neistomišljenike, recite, jeste, tačno je, moramo da sprovedemo ovaj projekat, moramo da kažemo građanima Srbije da nas pritiskaju sa svih strana, ali nemojte da se svodi rasprava na ovaj nivo.

poštovana narodna poslanice i ostali koji želite da podržite ovakav zakon da ono što vi tražite od nas je da se pridržavamo zakona i Ustava Republike Srbije.Zakon o rudarstvu u članu 103. kaže da jedan od 11 dokumenata koji treba da se predaju, a da bi se apliciralo za eksploataciono pravo jeste akt organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine kojim se daje saglasnost na studiju o proceni uticaja eksploatacije na životnu sredinu.Mi dva dana slušamo o tome da vi nećete dozvoliti da se uradi studija o proceni životne sredine. Ako, ste toliko sigurni u sve argumente koje ste izneli u Predlogu zakona, a koje sama žena koja je to rekla demantovala, verovali ili ne, pre pune dve godine, ali ako ste vi sigurni u to, dajte da vidimo studiju o proceni uticaja životnu sredinu. Ta procena uticaja životnu sredinu sve to pokaže, ti ljudi ne mogu da dobiju pravo na eksploataciju.Ali, ono što vi tražite od nas, svih u ovom parlamentu, a to je da mi ne poštujemo naše zakone, da ne poštujemo naš Ustav, da ne poštujemo naše institucije i onda da odlučimo tako kako se vama ćefne, pošto vam se pre 20 godina ćefnulo da im date istražna prava, a 20 godina kasnije vam se ćefnulo da im ista ta istražna prava koje ste im vi dali oduzmete. A, mi tako treba, jeli, i mi i svi građani Republike Srbije, da skačemo na svaki vaš mig, pa koliko to košta da košta.E,

uticaja na životnu sredinu sa pravno ne valjanim pravnim osnovom. Znači, ne možete na osnovu Uredbe koja je protiv ustavna, kada nemate prostorni plan, kada nemate strategiju upravljanja mineralnim resursima da usvajate studiju o proceni.To što ste vi naveli, da je neophodno predložiti još 11 nekih dokumenata, znam ja da će Rio Tinto vrlo brzo pribaviti tih 11 dokumenata i vi samo čekate to ovako da se uradi. Ne može tako da se radi studija o proceni. Neće se dozvoliti ta procena.Moram samo da podsetim sve prisutne ovde u sali da ste vi 2019. godine usvojili Zakon o lobiranju. U članu 6. tog zakona se kaže - lobirano lice je izabrano, imenovano, postavljeno, zaposleno ili na drugi način radno angažovano lice u organu vlasti, kao i lice na čiji izbor, imenovanje i postavljanje organ vlasti daje saglasnost, a koje učestvuje u postupku pripreme i donošenja zakona, drugih propisa i opštih akata ili može uticati na sadržaj zakona drugih propisa i opštih akata.U članu 7. je napomenuto – lobirano lice je dužno da spreči nastanak štetnih posledica po javni interes koja mogu nastati usled lobiranja.Dakle, ovim zakonom se ukazuje na štetne posledice koje ovaj projekat ima, a ko ovde lobira sasvim je jasno. Ovlašćeni predstavnik Demokratske stranke, Zoran Lutovac. Izvolite.

Aleksandar Vučić razgovara sa Šolcom i sa drugima o ovome kao da je to već gotova stvar. I, ovo ovde očigledno njemu služi samo kao pokriće za ono što je već urađeno, gde je već doneo odluku. Dakle, to je nipodaštavanje institucije Skupštine, da se on ponaša kao da je to već završena stvar, da već govori o baterijama, da već govori o električnim automobilima, da govori o zelenoj agendi, kao da je već sve završeno.Pod dva, suština je ovde i mi tu nismo ni reč čuli, da li ste vi za kopanje ili niste. Kada vas neko pita da li ste ili niste, vi onda počnete Kosovo je srce Srbije, pa Srebrenica, pa ovo, pa ono. Recite da li ste za kopanje ili niste?Ono što je takođe bitno, niko baš niko, ni oni koji se zalažu, koji su lobisti za Rio Tinto, pa ni oni koji su protiv, niko od njih nije rekao ne postoje rizici i opasnosti. Niko, znači, rizici i opasnosti postoje, to je činjenica iza koje stoje svi.Ono svi.Ono što je takođe činjenica, da ne postoji praksa razdvajanja litijuma i bora, da ne postoji iskustvo takvog izdvajanja litiju iz minerala. To je takođe činjenica.Takođe,

Poruka za Rio Tinto, mi vama profit, a vi nama rizike i opasnosti. To je sve što smo mogli da saznamo iz dosadašnje prakse.Dužnost, ponoviću jednu stvar i to bi trebalo pre svake sednice da imamo na umu, dužnost svakog pravog patriote jeste da brani zemlju od njegove vlade. Nema boljeg primera Nema boljeg primera i slučaja, od ovog slučaja kojim se bavimo danas.Rimski vladar Torkvatus je poslao svoje ljude da vide kako će Rimljani da reaguju na njegovu nameru da postane kralj. I, ljudi su otišli i osluškivali i doneli su mu poruku da su ljudi protiv, jer smatraju da je to samo posao za jednu civilizaciju koja je daleko ispod rimske civilizacije. Dakle, Aleksandar Vučić može da se ponaša racionalno kao Torkvatus, da sluša šta njegov narod misli ili da to ignoriše, da se ponaša kao Neron koji je spalio Rim. Ja mislim da je izbor veoma lak ako ima i zrno racionalnosti.Ako pošalje ljude

zbog toga što ne žele zagađenu zemlju, vodu i vazduh. Ljudi prosto ne žele taj rudnik. Ne žele jer to uništava i tradiciju, a tradicija nije klanjanje pepelu, tradicija je prenošenje vatre, kao što kaže Gustav Maler.Veliko Maler.Veliko je nepoverenje građana, veliko nepoverenje koje je produbljeno u poslednje vreme. garantovati EU, da će sve biti u skladu sa najvišim standardima, da ćemo imati zdravu ekološku sredinu, da ćemo imati bezbedno okruženje, demantovali su to iz EU. Onda su rekli, a malo pre smo čuli i citat, garantovaće Nemačka da će biti sve u redu, demantovali Nemci. Šta vam je ostalo dragi građani? Ostalo vam je to da vam zdravlje i zaštitu životne sredine garantuju naprednjaci.Ljudi, upozoravam vas, da vam garantuju zdravlje i bezbednost i zdravu zaštitu životne sredine, Ana Brnabić i Aleksandar Vučić koji su rekli da neće biti kopanja litijuma. Oni vam sada garantuju da kada bude kopanja, da će sve biti u redu.Rekli redu.Rekli su takođe da će Srbije posle eksploatacije litijuma biti kao Norveška posle otkrića nafte, a ja vas upozoravam da bi Srbija mogla biti kao Hirošima i Nagasaki posle bombardovanja bilo da se litijum kopa ili ne kopa, ako ova vlast ostane i dalje na vlasti.Čuli smo stručnjake da postoji opasnost po zdravlje ljudi, životnu sredinu, čuli smo stručnjake iz ekonomske oblasti da su minimalne minimalne mogućnosti ekonomske dobiti, pa čak je moguće da upadnemo u probleme zato što ćemo garantovati sve ono što ni jedna zemlja ne garantuje, a to je i infrastruktura i eventualna sanacija.Poštovani sanacija.Poštovani građani milion tona jalovine je obaveza Srbije da je sanira posle 40 godina eksploatacije. Zamislite Rimski koloseum napunjen jalovinom. Zamislite vi tu količinu. S druge strane zamislite pijaću vodu, ogromne količine pijaće vode koje mogu da snabdevaju dve Beograda ili celu Vojvodinu i to može biti zagađeno i to je rekao stručnjak profesor Stevanović. Nasuprot njemu drugi stručnjak, naša ministarka je rekla neće zagaditi. E, pa, sada kome vi verujete, profesoru Stevanoviću ili ministarki koja kaže neće?Pri tome ministarka nema ni jedan argument, a profesor je iznosio na desetine argumenata zašto je moguće da se to desi. Drugi stručnjak naša ministarka je rekla samo jednu stvar, neće. Vi vidite kome ćete verovati.Stvar eksploatacije litijuma, poštovani građani, nije samo stvar ljudi u Nedeljicama, to je stvar svih građana Srbije i tako treba da se ponašamo. Osim toga važno je napomenuti da naš zakon kaže da se ne mogu vršiti istraživanja, niti vršiti ekploatacija na zemljištu do pete klase zemljišta. U Jadru je to uglavnom treće i četvrta klasa. Dakle, protivzakonito je, protivpravno.Nije sporno rudarenje samo po sebi, nego način, tehnologija koja se koristi i zagađenje okoline i ogromnih rezervi vode. vode. Ulažemo novac u projekat koji nas truje i ne donosi nikakvu korist. To možemo zaključiti na osnovu analiza, a analize su pravljene na osnovu studije Rio Tinta. Tinta. Mi moramo imati u vidu, takođe, da imamo državu koja se brine o zdravlju, tako kada se pojavi aflatoksin, država ne preduzme ništa drugo nego promeni zakon, pa onda kaže 0,5 više nije problem. Donećemo zakon gde je to dozvoljeno. Vi tako brinete o zdravlju. Kada se pređu značajno količine aflatoksina u mleku, ne radi se na tome da se smanji i dovede u red, nego se donese novi zakon, gde se ozakoni trovanje građana. I sada I sada građani treba da imaju poverenje u takvu Vladu.Udruženje za unapređenje rudarske struke i nauke je takođe protiv eksploatacije i prerade jadarita. Oni su to javno objavili.

svojih građana hoće da nastave taj projekat. Ta notorna laž usmerena je na jednu stranu, da se produbi evrofobija i evroskepticizam, a na drugoj strani da se pokolebaju oni koji su orijentisani proevropski.Dakle, litijum ni na koji način ne utiče na naše evropske integracije, ni pozitivno, ni negativno. Dakle, nije ni prečica, ni prepreka za ulazak EU, ali posredno može da utiče samo negativno. Kako? Tako što će onaj koji će se predstaviti kao taj koji vodi EU nastaviti sa starom praksom. Onaj koji nije zainteresovan za ispunjavanje kriterijuma,

on bi pao sa vlasti. Mi kada bismo imali slobodne izbore, slobodne i poštene, on bi pao sa vlasti. Mi kada bismo imali slobodne medije, on bi pao sa vlasti. sa vlasti. Njemu nije u interesu da ispunjava kriterijume, jer ako ispuni kriterijume on seče granu na kojoj sedi. Prema tome, to je ta posredna negativna posledica svega toga.Na kraju, poštovani građani pročitaću vam poruku koju sam napisao. Ova borba je neravnopravna poštovani građani, ukrali su državu, pokrali su pare, zagadili, vazduh, vodu i zemlju, uništili ostatke dostojanstva na međunarodnom planu.Malo im je što su napravili pustoš svuda oko sebe, sada bi da uđu u utrobu zemlje i zatru ostatke života u Srbiji. Vakcinisali su se protiv stida, tako da ih to ne pogađa previše. Nije neka uteha to što će završiti u najdubljem mraku Danteovih krugova pakla.Ne smemo se osloniti na grižu ili budženje njihove savesti, nemaju je i protiv nje su se vakcinisali. Ne smemo se osloniti na njih u bilo kom smislu, niti na bilo koga sa strane. Ostajemo da se sami oslonimo na sebe. Hvala vam.

Posle ovakvog govora, zaista je apsolutno jasno svakome ko je gledao da su baš izborni uslovi i mediji razlog zašto opozicija gubi izbore. To je sada apsolutno nedvosmisleno.Ajmo da krenemo sa ovim što je rečeno, da je ova rasprava, kaže, gotova stvar i time se ponižava Skupština. Ne znam čime se ponižava Skupština. Ja vam davno reko da mi za ovo glasati nećemo. Vi niste u stanju kvorum da skupite od 84 poslanika, a ne da izglasate zakon sa 126, tako da odmah u startu računajte ovo neće biti usvojeno. To odmah da vam kažem. Nema potrebe da imate bilo kakvu dilemu.Kaže, zna se ko ovde lobira i ko je lobista. Za šta da lobiramo? Oni im dali pravo da osnuju kompaniju, oni im izmeni zakon, da samo oni koji istražuju mogu da kopaju, oni menjali dva puta zakone po njihovom zahtevu i kaže sada vi lobirate za njih. Za šta više? Sve ste im dali. Što bi nas na bilo koji način angažovali.Sa druge strane, tu sa vama sedi onaj ko je za sve to glasao, pa šta je on onda? Kaže, najgenijalnija stvar, niste pitali narod, a Aleksandar Vučić bio u Nedeljicama, razgovarao sa građanima i građani postavljali pitanje, on davao odgovore, a koga ste vi pitali kada ste menjali zakone, koga ste vi pitali kada ste doveli Rio Tinto? Koga ste pitali kada ste pravili Rio Savu, koga ste pitali kada ste usvajali zakone, koga ste pitali za bilo šta? Nikoga ništa niste pitali, a da ne pričam šta ste pričali u medijima, genijalni projekti, kriptoni, nismo ko supermeni što ćemo da postanemo i tako dalje. To ste pisali, ali ste to zaboravili. I najzad, pošto ste aplaudirali za ETF, vi izgleda ne znate šta se tamo desilo, vi ste tamo izgubili, zbog pritisaka vaših lobista na ETF, i zovite ovog vašeg Vukosavića, pa ga pitajte kako se oseća danas, jer mu je propao plan. Časni ljudi, dekan i prodekan podneli ostavke, a vi izgleda niste upućeni u sve detalje, to se desilo.Dakle, desilo.Dakle, ETF se odbranio od vašeg šarlantskog pokušaja da ih naterate da podrže ovu vašu kvazi politiku. Ana Brnabić. **Ana Brnabić** Hajde, hvala vam. Znate kako, ja sam mislila i sa nestrpljenjem sam očekivala baš ovo obraćanje 20 minuta, baš ove stranke, ove poslaničke grupe da čujem sa nestrpljenjem i mislim da je ustvari to bilo najvažnije možda u ovoj debati i da čuju svi građani Republike Srbije, a zbog čega ste se vi predomislili?

da čujemo i mi i da i mi na osnovu toga promenimo stav, jer to je bilo najvažnije, zato što je pričao čovek koji vodu stranku koja je ne dovela Rio Tinto u Srbiju, nego pozvala, pozvala, i zamolila – dođite, molim vas, kao jedna od najuspešnijih, najvećih svetskih rudarskih kompanija. I to je rekao direktor te kompanije, rekao je, u LJuboviji je čak rekao, - došli smo kada ste nas pozvali 2001. godine. Ta stranka ih je pozvala i tada su bili najbolji na svetu. Kako su odjednom postali najgori na svetu, to mi nije jasno i to sam htela da čujem.Onda, 2011. godine, usvojili ste zakon koji kaže, u članu 52 nosilac eksploatacije može biti privredno društvo odnosno drugo pravno lice i preduzetnik koje je nosilac istraživanja. Istraživanja su dali "Rio Tintu". Samim tim i garantovali eksploataciju. Pa, kako ste vi to tačno promenili mišljenje?I

i stavili da je Jadarski basen, projekat litijuma, jedan od prioritetnih strateških projekata Republike Srbije, a u nacionalnoj strategiji da je najveće bogatstvo ove zemlje. Čekajte, nismo čuli zašto ste vi promenili mišljenje? Ili je to obično politikanstvo, kao što to obično biva, licemerje i da pokušam da nađem neki glas negde. **Snežana sam dobro, kolega Jovanoviću, kako ste vi? Znate da imam ispred sebe ovaj displej.(Zoran Lutovac, samo budite malo strpljivi. Prvo, niste spomenuti, osim ako nemate odgovor i prepoznali ste se u ovome što je gospođa Brnabić toga ću dati reč ministarki koja već dugo čeka, pa ćete dobiti pravo, zato što ste i ministarku prozvali, ako ste zaboravili, pa možda i ona želi da vam odgovori.Budite strpljivi, dobićete svoje pravo. Hvala.Pošto je ovo sveti dom, citiram, nadam se da neće biti dobacivanja u svetom domu. I pošto nismo u kafiću, opet citiram, takođe se nadam da neće biti dobacivanja.Da odgovorim što se tiče saopštenja Udruženja za unapređenje rudarske struke i nauke, pošto se pozivate na struku. Udruženje za unapređenje rudarske struke i nauke je saopštilo da posle višenedeljnog anketiranja inženjera iz rudarske struke, geologa, hidrologa, hemičara, fizičara, itd, je zaključeno da je neuporedivo veći broj razloga za odustajanje od eksploatacije jadarita. Činjenice su sledeće, nažalost ovog udruženja.Potpisnik je zloupotrebio naučno-obrazovnu ustanovu, tačnije Rudarsko-geološki fakultet, time što je na mesto potpisa stavio naziv ustanove, a za šta nije imao saglasnost organa upravljanja. Naprotiv, kao što vam je svima već poznato, Rudarsko-geološki fakultet nije protivnik rudarenja i čvrsto stoji na braniku odbrane naše struke.Što se tiče takođe potpisnika, on je zloupotrebio i pečat Udruženja, s obzirom da pored njega ne postoji ni jedno ime sa potpisom koje je podržalo takav stav. A potpisnik je odbornik u SO Lazarevac, ispred stranke profesora Nestorovića, tako da opet pričamo o političarima koji se nazivaju odnosno žele da stave struku ispred, ali su pre svega političari.Predmetno udruženje je formirano 2014. godine i apsolutno nije jasno kako je registrovano na adresi Đušina 7, odnosno na adresi Rudarsko-geološkog fakulteta. Da li se možda radi o zloupotrebi? Da li postoji saglasnost fakulteta za registraciju Udruženja na toj adresi? Možda bi bilo dobro da se na to odgovori.Uvidom u finansijske izveštaje javno dostupne baze APR-a može se konstatovati da je 21. marta 2024. godine, znači ove godine, od strane obveznika Udruženja za unapređenje rudarske struke dostavljena izjava o neaktivnosti, koja se odnosi na poslovnu 2023. godinu. Uvidom u javno dostupnu bazu Narodne banke Srbije, može se konstatovati da je Udruženje za unapređenje rudarske struke u procesu prinudne naplate, te da je u blokadi od 26. maja 2022. godine, tačnije, 864 dana. Toliko o struci koju vi citirate.Što se tiče profesora Stevanovića, profesora u penziji Rudarsko-geološkog fakulteta, kao što sam već napomenula, uz svo dužno poštovanje profesoru, bio je član radnih grupa za izmenu Zakona o rudarstvu, pa se opet pitam, zašto nije tada ukazao na bilo šta što se tiče projekta Jadar, a što bi trebalo da se ispravi upravo u zakonskim okvirima. Takođe, i on se pozivao na Srpsko geološko društvo, pa se onda to Srpsko geološko društvo u avgustu 2024. ogradilo od njegovih izjava.Opet ste pogrešno interpretirali, odnosno pričali o eksproprijaciji. Navodite eksproprijaciju u vezi gasovoda. Kakve veze eksproprijacija u vezi Projekta gasovoda ima sa Projektom Jadar? I zašto i dalje pričate o nekakvoj eksproprijaciji, kad vrlo dobro znate da su ljudi dobrovoljno prodali svoja imanja, znači nije bilo apsolutno nikakvog proglašenja javnog interesa.Kada pričate o tradiciji, verovatno vam je jasno da je Srbija jedna

pričate i citirate predsednika Republike, možda bi bilo dobro i da citirate njegove reči iz Ljubovije nakon osam sati direktnog razgovora sa građanima, gde su svi mogli da dođu da postave pitanja, uključujući i izvršnog direktora Rio Tinta, kome su takođe postavljena pitanja, vaše vreme, kada ste izdavali dozvole, to apsolutno nije bilo omogućeno, rekao je predsednik sledeće: naredna 22 meseca najmanje moramo da dobijemo tri različita dokumenta.Za jedan, najkraći rok je devet meseci, a za treći dokument je potreban najduži rok, negde oko 22 meseca, poštujući zakone Republike Srbije, a pošto pominjete Nemce, onda isto tako treba da citirate onako ispravno kao što je rekla sekretarka u Ministarstvu ekonomije Franciska Brantner, koja je rekla da je tehnologija za vađenje litijuma iz rude jadarit se razlikuje od tehnologija za vađenje litijuma iz drugih tipova ležišta, te je poruka njena bila, a i za Nemačku, da e ne razlikuje od one koju u Srbiji i javnosti šalje i Vlada Republike Srbije i predsednik Srbije, kada govorimo o projektu „Jadar“, a toga neće biti dok se ne ispune svi ekološki standardi i Srbije i EU.Ona je govorila i o tome da je projekat „Jadar“ značajno unapređen u pogledu zaštite životne sredine od 2021. godine i da je praktično neuporediv sa prvobitnom verzijom projekta, na koju se najčešće pozivate i pogrešno navodite informacije i podatke i u Predlogu zakona, što smo već više puta rekli, ali i dalje u svetom domu ne možete da se suzdržite od dobacivanja i od glasnog govorenja dok neko drugi govori.Što se tiče pritiska, pa ko je vršio pritisak institucija da nije nadležna? Možda isti oni koji citiraju ginekologe i glumce kada je u pitanju projekat litijum. Država sigurno nije vršila nikakve pritiske, nikakve pritiske, niti će to vršiti. Država zapravo poziva na dijalog i to potvrđujemo i našim prisustvom danas ovde, a da nema predstavnika vladajućih stranaka, vi ne biste mogli ni da imate kvorum. Znači, dijaloga ne bi ni bilo, tako da možete samo da se zahvalite.Na kraju, što se tiče vizije i snova, da, apsolutno, vizija postoji i ta ista vizija je doprinela tome da se završi 500 kilometara auto-puta, da uskoro možemo do Subotice da putujemo za sat i 10 minuta, da ćemo imati brzu prugu do Niša, da smo završili Klinički centar, onaj za koji ste se vi zadužili, ali niste bili u stanju ni da završite tehničku dokumentaciju, a kamoli da završite projekat, ali isto ste se zaduživali i to mnogo više i došli do preko 70% javnog duga. Završeni klinički centri i u Beogradu i u Nišu i u Novom Sadu, završeni naučno-tehnološki parkovi, gde radi stotine mladih ljudi danas i u Nišu i u Beogradu i u Novom Sadu i proširuju se i u Nišu i u Novom Sadu.Što se tiče RTB „Bora“, pa vi ste hteli da ga prodajte za kikiriki ili, pak, da sadite kikiriki kad niste uspeli da ga prodate nikom, a cena je bila toliko niska, nažalost, još bolje da ga tada niko nije kupio, jer je država stvorila strateško partnerstvo, gde imamo 37% udela i gde je strateški partner uložio preko dve milijarde evra do sada, a videli smo kakve je pozitivne efekte to imalo na lokalnu zajednicu i na aktivnost i na plate i na zapošljavanje ljudi koje, nažalost, vi ste uspeli samo da oterate zatvaranjem fabrika.Hvala vam.

Malopre pomenuti profesor Rudarsko-geološkog fakulteta u penziji, Zoran Stevanović, je demantovao ministarku, pa želim da je upoznam samo sa tekstom tog demantija.Kaže – ministarka Handanović je pitala zašto nešto nisam predložio kada je donet Predlog zakona o rudarstvu. Ministarstvu sam tada uputio šest strana dopisa. Dodao je da je Srpsko geološko društvo, na čije je čelo došao 2012. godine, uspelo da se 2015. godine izbori i za to da istraživanjima mogu da se bave i nacionalne geološke kuće. Nažalost, do sada ni jedna odluka Vlade u tom smislu nije doneta, niti je Geološki zavod uputio predlog da se on bavi primenjenim istraživanjima.Zorana Stevanovića su ovih dana povodom potencijalne eksploatacije litijuma pominjali skoro svi predstavnici i opozicije i predstavnici vlasti i ovo je zapravo njegovo odgovor kada je napomenuo da do 2014. godine nikada nije bio u komisijama. Tada ga je delegiralo Nastavno naučno veće fakulteta zato što je bio predsednik Srpskog geološkog društva. Dakle, dali su mu šansu da učestvuje u radu komisije koja je tada formirana. Tu svoju ulogu je osećao kao pogodnost da da neke konkretne predloge. Ministarka Handanović kaže – zašto tada nisam predložio? Predlagao sam puno, poneo sam sada dokumentaciju i pregledao šest strana dopisa koji sam tada uputio. Dakle, kada sam dobio mejl sa predlogom teksta zakona.On je dodao da je problem nastao 2006. godine izmenama Zakona o rudarstvu, a onda nesrećnim povezivanjem Zakona o geologiji i rudarstvu koji je stupio na snagu 2011. godine. Dakle, posle 50 godina povezane su dve potpune dve različite struke, geologija kao oblast istraživanja, i rudarstvo, kao oblast eksploatacije mineralne sirovine.Dodao je da je tada Geološki odsek Rudarsko-geološkog fakulteta uputio dopis Rektoratu sa zahtevom da se na snagu vrate zakoni koji su važili pre toga. Sve ono što se događalo od 2011. godine učinilo je da dalje pokušavamo da popravimo neka od rešenja. Od 2012. godine, kada sam predsednik Srpskog geološkog društva, to radimo i mnogo efektivnije.Objasnio je da je u jednom od članova zakona predviđeno da su geološka istraživanja i eksploatacija da će biti u javnom interesu. Zanimljivo je da je taj javni interes baziran na primenjenim istraživanjima koje ekskluzivno mogu da izvode kompanije koje nisu nacionalne geološke kuće.Srpsko geološko društvo je 2015. godine uspelo da to popravi i da to na neki način bude dozvoljeno uz posebnu odluku Vlade. Nažalost, do sada ni jedna odluka Vlade u tom smislu nije doneta, niti je Geološki zavod uputio predlog da se on bavi primenjenim istraživanjima.Dalje ne bih čitala ovaj tekst. Znači, čovek je prinuđen da i ovako, u penziji, odgovara ministarki koja iznosi neistinite tvrdnje.Vi se ovde, kažem vam, gospodo, bavite manipulacijama, bavite se iznošenjem neistinitih stvari, a ja ću vam sada takođe reći, pored ovoga što me je pogodilo, da je profesor u penziji prinuđen da svoju čast brani u medijima. Naravno, to nikada nećete čuti na RTS-u ili, ne daj Bože, na nekoj vašoj nacionalnoj frekvenciji.Moram da vam pročitam obraćanje meštane sela Cikote iznad sela Štavice, ne znam da li je ministarka upoznata sa tim predelom, gde Rio Tinto planira odlaganje jalovine. Kao posledica bušenja ugasili su par izvora vode od kojih se snabdevalo preko 20 kuća u tom mestu. Rio Tinto je priznao grešku i rekli su meštanima da ćute i da će dobiti 15 priključaka vode sa gradskog vodovoda. Ugašen je izbor Grozničavac koji je mogao celo selo da snabdeva vodom.To pišu meštani jer veruju, veruju onima koji su predložili zakon o zabrani. Svesni su šta će im se desiti ako Rio Tinto krene da kopa.

spominjala ni vas, ni vašu partiju, ali ja poštujem vašu potrebu da kao neko ko ima svest da jeste bili na vlasti u vreme donošenja zakona odgovorite u ime DS.Izvolite. **Zoran Lutovac** Obraćala se direktno meni i pominjala je i stranku.Dakle, što se tiče prava, to su bila istražna prava i nema nikakvog predomišljanja. Dakle, dobili su prava da istraže, dobili su prava da kažu koliko postoji, studiju Feasibility da izvedu i da kažu da li postoji opasnost po zdravlje i životnu okolinu. Oni su nam rekli – postoje rizici i opasnosti, ali nam nisu rekli da oni mogu da se otklone.Prema tome, to je razlog zbog čega taj projekat više nije uopšte u igri. Građani neće to da prihvate, i ne treba da prihvate.Prema tome, što se tiče ko se predomislio, pa predomislili ste se upravo vi jer ste rekli – neće biti kopanja, a sad kažete – biće kopanja i mi garantujemo. To je predomišljanje, a ne ovo što sam pomenuo malopre.Što se tiče ministarke, ona je pomenula, evo citiraću iz ovog Mišljenja Vlade. Kaže – zasnivajući se na napretku savremene tehnologije moguće je sprovesti tehnološke procese sa minimalnim uticajem na okolinu, pazite sad, pod uslovom da se postupci sprovode pod visokim standardima koje niko neće da garantuje, uz kvalitetan nadzor, pazite kvalitetan nadzor u Srbiji, i da kompanija koja upravlja procesima ima dovoljno resursa za ulaganje u efikasne mere zaštite. Znači, sve pod uslovom ako možda, možda. Znači, to nije jedino mesto gde se to kaže.Pogledajte samo, ovde se govori o zelenom rastu, govori se ao tome kako je to Zelena agenda, kako ćemo imati baterije koje se pune na struju. A na koju struju? Struju koja se proizvodi tako što se koristi ugalj lošeg kvaliteta i dopunjuje sa blatom, e takvu struju. I to vam je Zelena agenda.

Apsolutno je to ono što ovde i pokušavamo da objasnimo, samo očigledno ko želi da čuje i ko ima drugačiju agendu i plan, ali problem jeste nastao onda kada je zapravo dato pravo, odnosno monopol nad zahtevom za eksploataciju onome ko je vršio do tada istražna prava, a znamo kada su istražna prava početa da se vrše i ko je davao istražne dozvole.Znači, apsolutno profesor Stevanović je potvrdio naše reči ovde i hvala mu na tome. Ja imam izuzetno puno uvažavanja pre svega za sve profesore u našoj zemlji i za one u penziji koji su svoj život i svoju karijeru posvetili nauci i obrazovanju naše dece. Rekao je profesor, takođe, da od 2012. godine pokušavamo da popravimo situaciju. I ja želim da ga uverim da ćemo je popraviti i da smo spremili izmene zakona koje će apsolutno da vrate Geološki zavod na mesto koje mu pripada, a to je da definiše strateška nalazišta važna za Republiku Srbiju i za našu zemlju. To je ono što ćemo uraditi i što ćemo predstaviti i što ćemo predstaviti, pre svega, i Vladi i Narodnoj skupštini.Apsolutno se slažemo sa profesorom Stevanovićem i hvala na ovim komentarima i da građani Srbije čuju se apsolutno zalažemo za to da geološka i rudarska struka dobije one aktivnosti da može da vrši i da radi, pre svega, Geološki zavod koji treba i koji mu pripada, a koji su mu umanjivani, nažalost, godinama.Tako da, u tom smislu hvala na ovom citatu. Popravićemo stvari, uveravam i apsolutno se slažemo sa tim da je problem nastao 2006. godine, samo što, nažalost, neki to ne žele da priznaju.Ovde se čak pominjala i neka akontacija. Obično se akontacija daje na početku, pa, onda verovatno misle na onu koju su možda oni uzeli kada su ovu kompaniju i doveli ovde. Pre svega, da pričaju i da iznose istinite podatke, istinite informacije, a samo neka se sete svoje sopstvene Strategije iz 2012. godine gde se imenom i prezimenom jedna kompanija oslovljava u Nacionalnoj strategiji, pa kada pričamo o zakonu o lobiranju onda možda bi trebali da se pozabavimo i temom imenovanja jedne kompanije u Nacionalnoj strategiji. Hvala vam.

uvažena potpredsednice Kovač, uvažena ministarka, narodni poslanici, građani Republike Srbije, kako smo se okupili u ovoj Narodnoj skupštini, upravo ova tema lebdi nad ovim domom i očekujemo, ako ne rešenje, onda odgovore na pitanja koja su pred nama.Uvaženi građani Srbije, trenutno nije tema ni da li smo za, ni da li smo protiv, kao što me je pitao uvaženi gospodin Jovanović, Ćuta. Ovde se radi jednoj mnogo bitnoj stvari, a to je da o svakoj temi koja je bitna za građane Republike Srbije vodimo odgovoran dijalog.Ovo nijednog trenutka, niti može da preraste u naučni skup, niti to treba da bude, da svako izađe sa plejadom svojih profesora, svojih naučnika i onda pokuša da zaspe iz rukava onu drugu stranu sa podacima i pomisli da je pobedio u diskusiji. To građane Republike Srbije uopšte ne interesuje. Ministarka Đedović, mislim da je dala dobre odgovore na pitanje koje je predlagač stavio i predložio.Ono što je za nas kao partiju koja u svom fokusu ima najstarije, a onda i poljoprivrednike i radnike Srbije, to je da zaštitimo njihova prava, da zaštitimo njihov način života i, naravno, da im obezbedimo zdravu životnu

pokušava da proda kukavičje jaje. Niti smo mi lobisti bilo čiji, niti nameravamo da budemo. Kao što je rekla uvažena Marinika Tepić za svakog čoveka ovde glasao je neko, tako i za nas, kao poslanike vladajuće koalicije i vrlo se dobro zna koji je taj broj.Ovde se radi o jednoj drugoj stvari. Cilj, kao i uvek, bez prestanka za poslednjih 100 godina, to je podela srpskog društva. Podela srpskog društva, da li smo se delili na Karađorđeviće i Obrenoviće, da li smo se delili na četnike ili partizane, danas se opet delimo kao po nekoj matrici oko pitanja litijuma. Podele oko ovog pitanja nema. Trenutno se ništa ne dešava i čuli ste nadležnu ministarku koja je vrlo jasno i decidno rekla da naredna 22 meseca se ništa neće raditi, i to je upravo stav

koji su zaduženi za sve ovo, a ne da ih mi ovde prenosimo i prevodimo iz skupštinske klupe i titlujemo njihove nastupe. Imaju oni gde da kažu, šta i kako vide ovu situaciju. Naravno da ni jednog trenutka neće se ulaziti u projekat, i to je i Vlada Republike Srbije bila jasna i nadležna ministarka, dok ne budemo sigurni oko pitanja zaštite životne sredine i onog što je još bitnije - pitanja zdravlja ljudi.Uvaženi građani Srbije, ulazimo u jedno novo političko vreme. U tom novom političkom vremenu bićemo u situaciji svaku i najmanju stvar da dovedemo u pitanje. Ne smemo da se zavedemo raznim bajkama i pričama da može da se zaradi bez rada i da može da se živi bez posla. Upravo napredak Srbije od 2012. godine govori da samo zalaganjem možemo da ostvarimo, prvo, fiskalnu konsolidaciju, a onda i ovo danas što imamo, a to je je da, pre svega za naše najstarije, da penzije prate plate, da radnici mogu da računaju na redovna i sigurna primanja i da Srbija ide u pravcu stalnog napretka.Građani Republike Srbije, moramo da znamo da je dijalog danas prva i najbitnija stvar, da vodimo dijalog i o pitanju litijuma, i o pitanju Kosova i Metohije i svih onih drugih segmenata koji su bitni za naše društvo, da izađemo iz stalne podele, da izađemo iz stalne priče levi i desni, već da znamo šta je interes naše Srbije.Uvaženi građani Srbije, vi dobro znate da ovo pitanje neće da se reši danas na Narodnoj skupštini, niti će se rešiti, niti će se rešavati. Znate da postoji predlog i o referendumu. Neki opozicioni prvaci su predložili izbore, pa imamo upravo ovo vreme od 22 meseca da donesemo odluku kako ćemo da odgovorimo na ovu situaciju, ali ni jednog trenutka niko iz vladajuće većine ne govori da je nešto rešeno i da je gotova stvar ili se mi ne razumemo.Hvala, gospodine Jovanoviću. Ako budem morao da budem portparol i drugih političkih partija, to će mnogo duže da traje. Zadržaću se samo na svojoj.Svaka poslanička grupa ima pravo na svoj stav i treba da ga iznese.Hvala na ovom zvoncetu, predsedavajuća. Vrlo je bitno da se čujemo. Naravno da imate glasove, pa svako pripada nekoj političkoj partiji, ima svoj politički stav, neko je za, neko je protiv, neko je za ovo što pričamo sve vreme. Hajde da čujemo struku. Hajde da čujemo one stručne ljude koji se bave zaštitom životne sredine. Hajde da čujemo i taj medicinski tim koji je sastavio ministar Lončar. Nekako je to otišlo na drugu stranu. To je pravi i hrabar potez Ministarstva zdravlja.Mi smo i tu došli u situaciju da brojimo krvna zrnca i da razmišljamo o tome kakvi su ti naši medicinski radnici u tom timu. Hajde da im damo šansu da na svojim forumima donesu odluku i kažu da li je nešto dobro zdravlje građana Srbije ili nije. Ono što je najbitnije jeste da vodimo dijalog, a ne da 126 poslanika većine može danas o nečemu da odluči ili ne odluči.Uvaženi odluči.Uvaženi građani Srbije, molim vas da vrlo pažljivo posmatrate i pratite ovu našu sednicu i da budemo sigurni u jednu stvar. Ni jednog trenutka, ni naša politička partija, ali ni vlast kojoj pripadamo, neće se poneti neodgovorno prema vama ljudima koji ste za nas glasali. Interes svih penzionera, poljoprivrednika, radnika Srbije, PUPS je naravno u srcu, i zato se borimo borimo i bavimo da građanima Srbije bude bolje, ali ni jednog trenutka da uperimo prst u onu drugu stranu i kažemo – mi volimo Srbiju više od vas ili mislimo da vi imate monopolsko pravo na priču o zaštiti životne sredine.Niko nema monopol i nema pravo da više voli Srbiju od jedne ili druge strane. Ova Srbija je Srbija svih nas ovde i samo dalja podela upravo pomaže svim onima koji su nam i unutrašnji i spoljni neprijatelji da mogu samo u svemu tome da likuju.Za kraj, ništa nećemo rešiti jalovom raspravom i tako što se budemo dobacivali sa jedne strane i druge strane, već hajde, kao što smo i u prošlosti razgovarali, da se ponovo razgovara, a naravno da će na kraju stručnjaci, oni koji se pre svega bave zaštitom životne sredine i naravno oni koji su u medicinskom timu, doneti svoje zaključke i prezentovati Vladi Republike Srbije. Zahvaljujem.

Nije njegov posao da se bavi projektom Jadar, nego da leči onih 15 hiljada ljudi koji godišnje umiru od svega onoga što radi SNS u ovoj zemlji, a pričam o zaštiti životne sredine.Osnovno pitanje je čiji je to litijum u dolini Jadar? Jel to srpski litijum? Ajde da odgovorimo sami sebi pošteno da - jel to srpski litijum ili je to nečiji drugi litijum?Ako pitamo Đedović i vas Brnabić i Vučića, 5% od tog svog litijuma koliko god vredi, to je naše, 95% je vlasnik Rio Tinto. To je istina.Čiji je to bakar u Čukarupekiju, gospođo Đedović? Dali ste jedan kroz jedan Kinezima da budu vlasnici svega što je iskopao Čukarupekiju. Pričate ovde od 36%. Lažete po običaju.Čiji to vazduh dišu u Boru i Smederevu ljudi? Kineski ili srpski?Ovu zemlju ste prodali prvom koji je naišao, to je vaša politika.Srbija je Švedski sto, Aleksandar Vučić, konobar. Sve ste bre rasprodali, od Generalštaba, Sajmišta, Homolja, Beograda na vodi. Pitao sam danas Pantu, govorio je o svom prijatelju velikom ovom Bin zajebu, sa kojim se viđa svaki dan, dan, nek pokaže ugovor o Beogradu na vodi, kolko to vredi konačno taj Beograd na vodi, ta bedna koplja Abu Dabija.Sve ste prodali, bre. PKB ste prodali, dušu ste prodali. Aleksandar Vučić je trgovac ljudskim dušama. Ubeđujete nas da je normalno… Sad ste već preterali, kolega Jovanoviću.Imam pun sistem, izazvali ste replika koliko god hoćete.Ana Brnabić, pravo na repliku.Izvolite. **Ana Brnabić** Hvala vam.Da vam kažem, poštovana predsedavajuća, poštovani građani Republike Srbije, oni ljudi više nemaju pojma o čemu pričaju. Svaki kompas, ali svaki kompas ste izgubili.Ustanete i kažete – jel doktor Lončar rudar ili je ekspert za litijum ili je doktor? Ljudi koji su u Predlog zakona stavili ginekologa da priča kao struka. Ni jednog profesora Rudarsko geološkog fakulteta, ali ginekolog. I oni danas ustanu i kažu - šta je doktor Lončar. A što ste vi ginekologe, izvinite, u Predlogu zakona citirali kao struku ali niste ni jednog inženjera Rudarsko geološkog fakulteta?Nema više kompasa, sve vam je dozvoljeno, nemate argumente i kada nemate argumente samo lično vređanje, samo lični napadi uglavnom Aleksandra Vučića, tu na Dubravku Đedović i na to se sve svodi.Konačno, čiji je litijum? Litijum je srpski. Litijum je srpski.Predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, je javno rekao da smo mi uspeli da ispregovaramo da samo 12,1% prerađene sirovine može da se izvozi, što znači da 87,9% mora da ostane u Srbiji za bogaćenje Republike Srbije, naših građana, a pre svega zapadne Srbije, za lanac vrednosti u Srbiji.Želite litijum? Super, otvorite kompanije u Srbiji. To smo uradili mi. To nisu uradili vaši koalicioni partneri koji Rio Tinto pritom nijedan jedini put nisu pitali za životnu sredinu, ali su ih stavili u nacionalnu strategiju da obezbede da nikako od njih ne možemo da se izvučemo. Hvala.

1% pameti, 99% provizije. Kod gospodina Jovanovića je to sada sve jedan potpuno drugi vrednosni sistem. Kod njega je 90% pokvarenosti, a 10% istine.Ovde se radi o jednoj drugoj stvari. Gospodin Jovanović želi kao i uvek ovde da ima svoj šou, a taj šou će da bude takav da će on da uperi i kaže i on odredi da li je neko za nešto ili protiv nečega.Ovde u Republici Srbiji još uvek se pitaju građani Srbije.Ja se izvinjavam što se obraćam lično, ali obratili su mi se lično. Hvala predsedavajuća. Ostalo mi je još vremena. Samo strpljivo. Pokrenuli ste lavinu. Hajde da razgovaramo. To je upravo ono što smo hteli – dijalog. Ali, nemojte vi da isključivo one koji pričaju o jednoj temi u pravcu kako možda vi razmišljate označite kao sve sveto na ovoj zemlji, a one na suprotnoj strani označite kao protivnike, neznalice i da oni nisu nikakvi naučnici.Nisam to ni očekivao od vas. Hajde onda da se razumemo. To je upravo suština dijaloga. Tako je, hajde da se

Sada se zalažete verovatno i za litijum, ali dobro, ok, videćemo to.Ljudi, da se izvrnete naopačke, Srbija neće Rio Tinto. To je strano telo u organizmu Srbije, ljudi, i to morate da znate.Ako se bude desilo kojim slučajem da vas neko na silu natera da pošaljete nekakve bagere gore, imaćete armiju ljudi gore u Gornjim Nedeljicama koji će stati da brane svoju svetu zemlju, to su Gornje Nedeljice. To zapamtite.Što se tiče toga gde se iskopava litijum, tj. gde se istražuje litijum, gospođi Đedović se sada obraćam, gospodine Stefane, a da i vi znate, postoji selo Lukovac kod Valjeva, tamo živi Cvetko Jovanović i 12 porodica. Firma Eurolitijum, tamo samo bio pet puta, evo neka dođe Đedović ako sme tamo, ili Handanović, kako god, neka dođe i neka vidi, neka od njih dve, i da vidi kako živi 12 porodica koje je firma Eurolitijum ostavila bez vode. Ostavili ste ljude bez pijaće vode, 12 porodica. Starci od 70 godina danas idu dva kilometara da bi imali vodu da piju. To ste vi, bre, ej. Od vas beže i ribe i ptice i ljudi. Kada čuju za Vučića i vas mrtva priroda ostaje iza vas. To su vaša dela. Pravo na repliku, ministarka.Izvolite. obmanjujte namerno narod. Zapravo, toj kompaniji, to sam već jednom rekla danas, ali ću opet da ponovim, pošto ili ne slušate ili niste prisutni, 31.10.2021. su istekla istražna prava. Nemojte da lažete ljude da neko nešto radi i istražuje, koji prvo nema pravo za to. Nemojte da lažete.Pričali ste o Valjevu. Šta pričate? Nemojte da dobacujete, opet. Vaša koleginica je rekla da je ovo sveti dom. Kad vam odgovara da ga zovete svetim, onda ga nazivate, a kada dobacujete non stop onda nije više svet očigledno.Znači, nemojte da dobacujete vi koji ne znate šta drugo da pričate i koje argumente da iznosite nego pominjete mene moju prošlost i moj život toliko o vašim argumentima o izmenama zakona. Znači, pričajte ljudi argumentovano ako želite da vas građani Republike Srbije i malo cene. Hvala, ministarki nema više prava na repliku.Reč ima kolega Miroljub Albijanić.Izvolite. Uvažena predsedavajuća, poštovana ministarka, poštovani narodni poslanici.Kako

mislim prošli ponedeljak kada je očekivano da će započeti sednica o litijumu, sreo sam Ljilju Bralović koja mi je rekla Albijaniću ako glasaš protiv ovog zakona nećeš proći kroz ...

kako ćeš da se izjasniš? Sutradan javlja se Mileta iz Bogdanice i kaže – Albijaniću samo me interesuje kako ćeš da glasaš?Dakle, kao da je najvažnije pitanje da se lomi oko Albijanića.

Juče u toku dana kada su se nabrajali krivci od 2000. i neke godine do danas, pomenut je i DS, i DSS, i G17 plus, Bane Ružić se okrenuo i rekao – Albijaniću pa moraš repliku dati, jer ti si G17 plus čoveče.Ja ću vam ovako reći na te izazove i na te napade i na ta optuživanja itd. U „Prokletoj avliji“ Ive Andrića Karađoz se obraća čoveku koji kaže da je nevin i kaže mu – ovde ne nevinih, neka mi niko ne kaže da je nevin, svi su krivi. Ali, nisu svi krivi ovde. Zatvor bi bio između dva mora.Samo mora.Samo vi nastavite da aplaudirate. Samo vi nastavite vašu priču, jer ja sam ovde želeo da istaknem dve činjenice. Prva, Prva, neuobičajena činjenica jeste da je ova sednica zakazana na predlog opozicije. To inače nije uobičajeno, bar nije bilo uobičajeno kada sam bio u ranijim sazivima Narodne skupštine. Zato čestitam predsednici što se odvažila da zakaže jednu ovakvu sednicu. To je vrlo važna činjenica. Dobili ste mogućnost da argumentujete nešto što je važno.Druga važno.Druga važna činjenica jeste, čuo sam danas od predsednice parlamenta Ane Brnabić da neće biti iskopavanja u drugim oblastima, osim u navedenoj oblasti, jer ipak Dobrinja, Gornja Dobrinja je rodno mesto Miloša Obrenovića, Pranjani imaju svoj istorijski značaj itd. i smatram da je to što je rečeno veoma

Bukvalno sam rođen na selu. Rođen sam na zemlji, znači vezan sam za zemlju, za ljude, za normalno funkcionisanje stvari, što ovde ne mogu reći. To kada si rođen na zemlji znači sledeće,

i razgovarate i o nekoj temi pričate pre svega kao čovek jer to podneblje, planina Maljen, Valjevski kraj, Kolubara, svaki metar zemlje je obeležen krvlju naših predaka. Ako vi uopšte možete da razumete šta to za jedan narod znači. Narod je utemeljen na nekoj tradiciji, ima svoje arhetipsko poreklo, znači ima svoj pravi temelj na kojem počiva i živi.Prema živi.Prema tome jasna je sklonost ljudi da razmišljaju i da budu zabrinuti kakva će sudbina biti određenog kraja.

sasvim dobro.Suština je sledeća, ova tema je izazvala veliku tenziju. Ta tenzija pitanje je da li će posle ove sednice da se završi i način diskusije u ovom parlamentu ne doprinosi nikakvoj relaksaciji te tenzije. To pokušavam da vam kažem. Znači ono za šta se svi zalažemo da se struka pita. Dakle, potrebno je da stručni ljudi daju odgovarajuća mišljenja, da vode okrugle stolove i da ih dobro čujemo.Imao sam priliku da posmatram dve televizijske emisije. Jedna je bila organizovana na RTS, jedna na Nova S. Šta se dogodilo i na tim stručnim raspravama. Ljudi iz struke su takođe bili podeljeni. Bila su podeljena mišljenja. Ne možemo da kažemo da su svi mislili kao jedan, što znači da ovo traži, a imaćemo vreme ispred nas, jedno dodatnu

Imate fakulteta koji su veoma važni, jer ovde nije toliko upitno rudarenje, već sama prerada pa su ljudi zabrinuti pa traže objašnjenje i razjašnjenja i zaštitu životne sredine.Prema tome, biće ispred nas perioda dugog da se o tome razgovara, da se diskusije nastave, ali ova tema služi isključivo ljudima za političku upotrebu. To je više nego jasno.Dakle,

zasniva se upravo na tome za snažno očuvanje životne sredine, što je i ovde razgovarano o toj temi i zašta se, pretpostavljam svi normalni ljudi zalažu, jer ono što je nama važno to je, to je, sloboda i ljubav prema otadžbini, socijalna briga, ali ono što je najvažnije da ostavimo mesto boljim za život naše dece, nego što smo ga zatekli. To je ključ.Dakle, ključ.Dakle, da bi se to postiglo moramo pratiti neke standarde u zaštiti životne sredine. Naravno da je jasno da mi ne možemo sad, znate mi imamo rudarenje, nismo mi ljudi koji nemaju rudarenje u Srbiji, nismo mi tikva bez korena. Pa, pogledajte kako mi proizvodimo električnu energiju, pa šta vi mislite da bi trebalo da živimo u mraku, a da ne prerađujemo ugalj, na primer. Pa, ne može odjednom da se pređe.Zašto je, ne znam, najzagađenija životna sredina u Kini? Zato što je najveća teška industrija svih zemalja sveta se skrcala u Kinu. Kako vam nije jasno da razvoj traži i neke žrtve, ali da treba da se nađe jedna pravična, pravedna mera za jedan normalan život i razvoj ljudi.(Poslanici nemojte više da dobacujete, šta vam je ljudi, što ste vi sad toliko? A, pa dobro, javite se posle, ako sam vas ja uzbudio, to je čudno, jedna čudna izjava koja nema veze sa realnošću.Da „Zdrava Srbija“ održivim razvojem podrazumeva tri cilja. Dakle, održivost putem ekonomskog rasta, bez inflacije i povećanja spoljnje zaduženosti, održivost na socijalnom planu smanjenjem siromaštva, ali i održivost u pogledu korišćenja prirodnih resursa i zaštite životne sredine. Sve to što radimo u našoj državi mora se sprovoditi planski, organizovano, ne ovako u jednoj halabuci, u jednoj gužvi, u jednom usijanju među strastima, nego normalno da normalni i dobri stručnjaci sednu za sto i razmene svoje materijale i životna iskustva šta je najbolje za našu zemlju.Prema tome, doveli smo ovaj parlament skoro do usijanja bez neke preke potrebe, ali možda, što bi rekao čovek, iz toga može da izađe neka katarza, nekakvo pražnjenje koje će učiniti u budućem periodu rad ovog parlamenta normalnim.Zašto vam to kažem? Zato što smatram da ambijent može da se reši jedan od koraka jeste ovaj put kojim smo započeli, da opozicija dobije šansu da predloži tačku dnevnog reda, to ranije Bogami nije bilo. Takođe je rečeno da će se ta praksa u budućnosti i nastaviti.Šta je najbolje da uradimo u strastima i ovom magnovenju? Ne možemo doneti razumnu i racionalnu odluku, jer vi dobro znate znate kako su nastali problemi, kako se čovek, prvo je bio jedan običan čovek, pa se stvarao verujući čovek, pa je razum stupio na scenu zajedno sa Dekartom, a onda je došlo do subjektivnosti, individualnosti, do sukoba. To je izazvalo sukob, a taj ovo je jedinstvena situacija kada meni opozicija sve vreme aplaudira, to je sasvim lepo. Osećam se jako dobro kao da diskutujem na vašu stranu, ali ja imam svoje mišljenje i slušajte me sad.Dakle, kad se iz nacionalnosti pređe u subjektivnost, individualnost, rađa se sumnja. Sve te stvari dovode do sukoba i vi upravo pokazujete da sukob može rešiti neki problem. Sukob može izazvati i veći problem, nego što je ovaj. Samo da znate ako tako nastavimo u ovom parlamentu da se ponašamo.Uozbiljite se, stanite na noge, i nemojte više da nam koristite resantiman i vašu želju da se zauzme vlast na način buke i halabuke. Uzmite argumente u ruke, dajte stručnjacima da vam kažu šta je najbolje za Srbiju. Hvala. Hvala.